folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager). Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk